и Международната банка за възстановяване и развитие за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен еко фонд за финансиране и изпълнение. Вносител – Министерският съвет, 13 януари 2012 г.

за проучване дейността на президентската институция по упражняване правото на помилване, по опрощаване на несъбираеми държавни вземания и по даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него за времето на двата мандата на президента Георги Първанов и вицепрезидента Ангел Марин. Вносители – Яне Янев и група народни представители, 3

г. 6. Проект за Решение за преобразуване на Химическия факултет в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски” във Факултет по химия и фармация. Вносител – Министерският съвет, 13 януари 2012 г.

2012 г. 9. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносител – Министерският съвет, 13 януари 2012 г.

докъдето стигне времето. Подлагам на гласуване така предложената Ви програма за работа на Народното събрание.

събрание. Гласували 158 народни представители: за 114, против 17, въздържали се 27. Програмата е приета.

е от народния представител Павел Шопов – същото е за провеждане на изслушване на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов във връзка с обстоятелствата, свързани със скъсването на язовирната стена, наводнението на с. Бисер, както и мерките, взети за преодоляване на последиците от бедствието. Господин Шопов, заповядайте да представите искането си.

когато миналата седмица БСП поиска да бъде изслушан вицепремиерът Цветанов по темата. И още веднъж – когато станахме с едноминутно мълчание да почетем паметта на загиналите. През това време в залата (на мястото, където трябва да се проведе дебатът, основното място за дискусия и за отчет на правителството по въпроса) не беше казано абсолютно нищо. Пълно скриване министрите надничат като варшавски редници от люковете на БТР-ите, докарахме и еврокомисар. Всичко е в сферата на пропагандата. В България висят много въпроси по темата, но явно те се завоалират. Още не е ясно какъв е броят на загиналите. Все излизат нови хора, които се търсят. Въпросът с репарирането на щетите. Навсякъде се говори, че хората нямали застраховки, като че ли това не е щета, която трябва да бъде репарирана изцяло от собственика на вещта, която е причинила

предложение. Гласували 150 народни представители: за 50, против 35, въздържали се 65. Предложението не е прието. За прегласуване – господин Шопов, заповядайте.

управляващата партия и управляващото мнозинство да неглижират исканията на опозицията за изслушване на един или друг министър или на самия министър-председател. Браните ги по всевъзможен начин, като че ли това ще ви скрие от проблемите. Това е лоша услуга за самите вас, тъй като отговорите на министрите или на министър-председателя по тези наистина драматични проблеми, ще отмият част и от вашата отговорност, ще сведат, ще снишат напрежението, което съществува в страната. Това за нас от „Атака” е най-лошото – управляващите да се скриват по този начин, по който вие го правите, от въпросите, които могат да бъдат зададени тук, и отговорите, които могат да бъдат само от полза на управляващите. И миналия път стана дума за това и ви го казвам – това е инцидент по скалата на тези, които, когато се случат и когато произтекат в една държава, водят до свалянето на правителството, до подаването на оставка на правителството. В нормалните държави такива инциденти водят не дори до искане за вот на недоверие, а автоматически с това отиване на правителството,

не са били превеждани каквито и да е средства от държавния бюджет за поддръжка на язовири, на водоеми. И този въпрос се постави. На този въпрос ние щяхме да искаме отговор. Просто осъзнайте се – нищо лошо няма в това министър-председателят да дойде тук, да покаже солидарност с онова, което е станало, и да отговори на въпросите. Затова поставям искането за повторно гласуване. Подлагам на повторно гласуване предложението на господин Шопов и група народни представители за изслушване на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов през тази седмица по повод на наводнението в с. Бисер. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 151 народни представители: за 50, против 71, въздържали се 30. Предложението не е прието.

се иска за периода 15-17 февруари 2012 г. да бъде включен Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на случаите на оказван системен политически натиск от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, ограничаващ независимостта на съдебната власт и адвокатурата, както и системното пренебрегване на презумпцията за невинност. Господин Найденов, предполагам, че Вие ще представите искането. Заповядайте.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 и цялото българско общество, сме свидетели на една постоянна ескалация на негативното отношение, което демонстрира министърът на вътрешните работи към съдебната система и към адвокатурата. Зад, на пръв поглед, импровизациите по медиите на вътрешния министър, лесно могат да се открият не просто нападки срещу съда и адвокатурата, могат да се открият целенасочени опити за натиск върху съдебната система, за оказване на едно недопустимо въздействие върху съдиите, с оглед на техните решения, могат да се открият недопустими форми на отношение към една независима власт в страната, което, разбира се, даде основание и на Европейската асоциация на съдиите да каже, че в България съдебната система е поставена пред сериозна опасност, от гледна точка на своята независимост и даде основание да се говори за сериозно въздействие върху независимостта на съдебната система. Естествено, липсата на взаимоотношение и достатъчно взаимодействие между институциите, което е резултат на постоянните нападки от страна на вътрешния министър, не останаха само в докладите и на Европейската асоциация на съдиите, те бяха отразени и в Годишния доклад по мониторинга за взаимодействие и контрол. Всъщност, уважаеми дами и господа, ние имаме най-негативния доклад, който до този момент е изработван по този механизъм за ситуацията в България. Няма никакво значение дали ще го наричате технически междинен с оглед на неговото неглижиране, тенденциите, които отразява този доклад, са факт. И те са резултат от постоянните нападки от страна на вътрешния министър. В тази ситуация имаме имаме основание да предложим българският парламент да реагира и то да реагира чрез една анкетна комисия, която да проучи всички случаи на оказан натиск върху съдебната система от страна на вътрешния министър. Моля ви да подкрепите това предложение, като по този начин ще демонстрирате еднакво отношение с предложението, което е направено за създаване на Анкетна комисия по изясняване на случаите, свързани с дейността на президентската институция.

въздържали се 30. Предложението не е прието. Господин Бисеров – процедура за прегласуване, Заповядайте. Господин председател, уважаеми дами и господа, правя процедура за прегласуване, защото е редно парламентът да се държи адекватно към проблема. Имаме много остър, негативен доклад от Европейската комисия, имаме оценка на министър-председателя, че една от най-важните причини за този негативен доклад е отношението, публичното поведение на вицепремиера и министър на вътрешните работи. Какво повече искаме като фактология, за да заемем позиция по това? Става въпрос за оценката за България от Европейската комисия. Какво повече искаме?! Господин Велчев дава интервю с една теза, министърката на правосъдието дава интервю с теза. Спорът е налице – в българското общество съществува спор по въпроса. Ако съществува спор, ако съществува проблем, ако министър-председателят признава, че съществува проблем, най-нормалното е българският парламент да се държи адекватно

Предложението не е прието. Господин Румен Петков – по дневния ред. Заповядайте за изказване.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 първо, поради нейната неконституционност. Очевидно е, че президентът не подлежи на парламентарен контрол. Очевидно е, че атаката срещу господин Първанов е мотивирана от страха от неговото активно включване в политиката. Очевидна е несъстоятелността на едно такова решение. Когато това решение се прави – тези, които го правят, трябва да си дават ясна сметка, че от утре всяко едно предложение за анкетна комисия за разследване, включително и на действащия президент, трябва да бъде подкрепено. Останалото на не съвсем парламентарен език се нарича помиярщина. Когато правим такова предложение трябва да си даваме сметка, че има утре. И това утре ще се изсипе с пълна сила върху сега действащия президент, като започнем от разходите за тоалетна хартия и необходимостта те да бъдат парламентарно контролирани, и се стигне до негови евентуални пътувания в чужбина, с кого се среща, какви разходи се извършват и така нататък, така че, когато се тръгва на една такава крачка, трябва да си даваме сметка каква е перспективата. Този, който предлага анкетната комисия, той иска да съсипе президентската институция. Той иска да я унищожи в много кратък период от време и когато това предложение бъде гласувано, трябва да се направи една разпечатка, и всички, които са подкрепили искането за такава анкетна комисия днес, утре трябва да подкрепят другото искане – за анкетна комисия за действащия президент. И не на последно място – защо ще гледаме този 10-годишен период? Журналистическо проучване показа, че в предишни периоди от време са извършвани два пъти повече – и помилвания, и актове, които се предлагат да бъдат разглеждани от тази анкетна комисия. комисия. Нека не налагаме двойните стандарти, които впрочем са типични за управляващото мнозинство днес, и да си даваме сметка, че има утре. Благодаря Ви. Да, затова питам. (Реплики от КБ.) Такова е, госпожо Манолова – предлагате нещо, и има противно становище на това, което вие предлагате. Господин Петков е прав, за това че президентът не подлежи на парламентарен контрол в същинския смисъл – в този смисъл, според който в нашия правилник това представлява парламентарния контрол с въпроси и отговори, с питания

теми и въпроси – нещо, което миналият президент не направи нито веднъж в рамките на това Народно събрание, пък и не го правеше и в предишните народни събрания. Ако си спомняте, колеги, в началото на Четиридесет и първото Народно събрание имаше инициатива за бламиране на президента, за импийчмънт, точно на това основание, че президентът не идваше в Народното събрание и не изпълняваше това свое конституционно задължение, не в правото на парламентарен контрол, разбира се. И тогава един от вносителите на този акт, който ние в момента обсъждаме, Яне Янев всъщност спаси президента от бламиране. Спомняте си, че имаше тогава конституционно мнозинство за гласуване на импийчмънт на президента. Нали така беше? Ние от „Атака” и преди да се постави този въпрос сме поставяли темата за помилванията, за правомощията и за евентуален указ от страна на президента по отношение на правомощията на вицепрезидента, но нещата оставаха като глас в пустиня, без отзвук, без отклик. отклик. Не е правилно това възражение, което се прави от страна на БСП. Една такава тема има своето място за разглеждане в Народното събрание,

Моля, гласувайте. Гласували 140 народни представители: за 41, против 85, въздържали се 14. Предложението не е прието. За прегласуване – заповядайте, госпожо Манолова.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя формално предложение за прегласуване не защото очаквам, че някой от депутатите от дисциплинираното мнозинство ще промени начина на своя вот, за да констатирам нещо, което е очевидно и за всички седящи в тази зала, а и за всички български граждани. Това са напъните на парламентарното мнозинство да вкара тази точка в дневния ред и на българския парламент, и на българското общество. Миналата седмица, в четвъртък, в два без пет, станахме свидетели на една бездарна акция, проведена от независимите народни представители заедно с ръководството на Парламентарната група на ГЕРБ. Те се опитваха буквално в два без тихомълком тази точка в дневния ред, за да мине гласуването за тази комисия, която ще контролира президента, по терлици, просто никой да не разбере, да стане в последния момент – един прийом, който е абсолютно типичен за ГЕРБ. Искам просто да кажа и да се запише в парламентарния протокол, че наистина с включването в дневния ред на една подобна точка се извършва един тежък прецедент. Това е недопустимо и срамно за българския парламент. И да кажа още веднъж, че се отваря широко една врата занапред. Видяхме го и от включването и на представителите на „Атака”. Очакваме включване и от други, не по-малко кресливи, народни представители по темата срещу президентската институция… ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС Това означава, че всяко следващо парламентарно мнозинство ще може да направи на маймуна президента, който беше излъчен от ГЕРБ. Това е удар и срещу президентската институция, и конкретно срещу президента Плевнелиев, защото след този прецедент няма кой да спре следващия парламент да направи направо постоянна комисия за проверка на президентската институция. Дайте си сметка, осъзнайте се какво правите и изобщо не започвайте тази тема. Благодаря. Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Румен Петков за отпадането на т. 4 от програмата на Народното събрание за тази седмица.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Подпомагащи са Комисията по правни въпроси, Комисията по културата, гражданското общество и медиите, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по външна политика и отбрана. Проект за решение за прекратяване на договорите за отдаване под наем, концесия или аренда на държавни и общински естествени и изкуствени водоеми. Вносители – народният представител Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по околната среда и водите, Комисията по земеделието и горите, Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по правни въпроси.

Законопроект за младежта. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Подпомагаща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. - Законопроект за ратифициране на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Подпомагаща е Комисията по външна политика и отбрана. - Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на случаите на оказан системен политически натиск от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, ограничаващ независимостта на съдебната власт и адвокатурата, както и системното пренебрегване на презумпцията за невинност. Вносители са народният представител Сергей Станишев и група народни представители. Проект за решение за приемане на Доклад за младежта за 2009 2010 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по здравеопазването, Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Подпомагащи са Комисията по правни въпроси, Комисията по земеделието и горите и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. - Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители са народните представители Ивайло Тошев, Емил Радев и Даниела Миткова. Водеща е Комисията по правни въпроси. Подпомагаща е Комисията по бюджет и финанси. - Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители. Вносител е народният представител Красимир Велчев и група народни представители. - Проект за декларация

Вносители са народните представители Сергей Станишев, Михаил Миков и Ангел Найденов. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по културата, гражданското общество и медиите, Комисията по правни въпроси и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. На 10 февруари 2012 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за средната работна заплата и списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение до четвъртото тримесечие на 2011 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Преди да продължим с програмата, има искане за изявление от името на парламентарна група. Заповядайте, госпожо Михайлова. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Упълномощена съм да Ви запозная с Декларация на Парламентарната група на Синята коалиция.

от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на административен съд да иска произнасяне са, че Конституционният съд е провъзгласил сходен текст за противоконституционен със свое Решение № 10 от 1997 г. Атакуваният текст дава възможност да се разкрият сътрудниците на бившата Държавна сигурност и сродните й организации, за които няма запазени, произхождащи от тях документи. с това Парламентарната група на Синята коалиция се обявяваме в защита на атакуваната законова норма, защото: Първо, законът беше приет по настояване на Европейския съюз и със съгласието на основните политически сили. Това направи ефикасно действието му. Второ, прилагащата закона комисия доказа своята обективност и безпристрастност и затова работата й не бива да бъде ограничавана. Трето, осветени бяха голяма част от лицата в държавните институции, медиите, обществените организации и други. Много от тях представляват държавата или различни нейни органи, влияят върху ценностите и възпитанието на българските граждани. И четвърто, текстът на атакувания чл. 25, т. 3 от действащия закон включва много повече изисквания, за да бъде разсекретено определено досие, отколкото разпоредбата от предходния закон, която през 1997 г. беше обявена от Конституционния съд като противоконституционна. Днес се прави опит за втори път да се скрие част от истината за миналото на страната ни. Ще напомним, че през 1997 г. затова България не скъса истински с комунистическото си минало. Призоваваме конституираните заинтересовани страни – Народното събрание, Президента на Република България, Министерския съвет и министъра на вътрешните работи да подкрепят пред Конституционния съд действащите текстове от Закона за достъп до досиетата. Вярваме, че постигнатото преди години съгласие по тази тема ще намери защитници и днес сред политическите сили и институции. Не бива да допуснем да се скрие отново истината. Надявам се, че парламентът и Комисията по правни въпроси ще са първите, които ще излязат с отношение към този атакуван текст от закона. Надявам се, че този път ще успеем – институциите, които могат да заявят позиции, да защитят този текст и да се стигне до това да не се отмени този текст, който според мен в тези години наистина направи така, че да можем да погледнем какво се е случвало в годините и да знаем кои са хората около нас,

Преди да продължим, само да Ви уведомя за времето, което е останало на парламентарните групи: на Политическа партия ГЕРБ са останали 35 минути; Коалиция за България – близо 6 минути; Движението за права и свободи – 11 минути;

ли изказвания? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията, внесен от народния представител Четин Казак на 13 януари 2012 г. Гласували

Благодаря, следния апел. Уважаеми колеги, нека поне веднъж бъдем народни представители със съответното самочувствие и чувство за отговорност към институцията, от която сме част. Нека поне веднъж излезем от ролята си на функция на Министерския съвет, на правителството. Нека поне веднъж демонстрираме, че все пак България е парламентарна република. Защото тази тенденция, това поведение, което Вие в момента демонстрирате, с нищо не допринася за утвърждаване авторитета на Народното събрание. Особено пък с подобни популистки ходове, които правите и сега. Тогава, когато част от правителството явно част от правителството явно не спазва политическото решение на Партия ГЕРБ за замразяване на доходите и за нераздаване на премии – всички научихте за тези факти – Вие тръгвате отново в челните редици на популизма! Нека поне малко, уважаеми колеги, да бъдем парламентаристи, а не

Благодаря, господин председател. Правя процедурно предложение за допускане в залата на госпожа Евдокия Манева – заместник-министър на околната среда и водите,

„ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен Еко Фонд за финансиране и изпълнение, № 202-02-3, внесен от Министерския съвет на 13 януари 2012 г. На заседание, проведено на 2 февруари 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на околната среда и водите: Ивелина Василева – заместник–министър, Венета Борикова – началник на отдел в дирекция „Политика по изменение на климата”, и Камелия Георгиева – ръководител на проекти в Националния доверителен Еко Фонд. Законопроектът беше представен от госпожа Ивелина Василева. Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен Еко Фонд за финансиране и изпълнение е подписано от министъра на околната среда и водите на 8 декември 2011 г. Съгласно споразумението Световната банка е одобрила безвъзмездно финансиране в размер на 203 000 щатски долара за период 30 месеца 30 месеца с финансов принос от страна на Еко Фонда в размер на 20 000 щатски долара за труда на екипа на Еко Фонда, офис пространство и оборудване, зали за обучение и транспортни разходи за обучението по процедурите на Световната банка за възлагане на поръчки. Одитът на проекта ще бъде включен в редовните годишни одити на фонда. Основните мерки, свързани с Националния доверителен Еко Фонд, финансирани в рамките на проекта на Световната банка, включват: - изработване на нова стратегия и план за действие във връзка със законовите функции на Еко Фонда; - възстановяване и разширяване на контактите и връзките на Еко Фонда в партньорски мрежи; - укрепване публичната идентичност на Еко Фонда чрез провеждане на годишни публични събития и дефиниране на корпоративната идентичност на Националната схема за зелени инвестиции. Средствата по споразумението за субсидия ще се отчитат от Министерство на околната среда и водите чрез специална банкова сметка,

по гранта на Министерството на околната среда и водите на Еко Фонда. След представяне на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 20 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен Еко Фонд за финансиране и изпълнение, № 202-02-3, внесен от Министерския съвет на 13 януари 2012 г.”

Благодаря Ви, госпожо председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен Еко Фонд за финансиране и изпълнение, № 202-02-3, внесен от Министерския съвет на 13 януари 2012 г. На свое заседание, проведено на 26 януари 2012 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроекта за ратифициране на споразумението. На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите – госпожа Венета Борикова – началник на отдел в дирекция „Политики по изменение на климата”, госпожа Силвия Рангелова – началник на отдел в дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международното сътрудничество”. От името на вносителите, законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от госпожа Борикова, която подчерта важността на проекта, като посочи, че споразумението касае искане на Министерството на околната среда

След действия по кандидатстване и одобрение, Световната банка одобри безвъзмездно финансиране в размер на 203 000 щатски долара за период от 30 месеца, със съответен нефинансов принос от страна на Националния доверителен Еко Фонд в размер на 20 000 щатски долара за труда на екипа на фонда, офис-пространство и оборудване, зали за обучение и транспортни разходи, свързани с обучението по процедурите на Световната банка за възлагане на поръчки. Одитът на проекта ще се включи в редовните годишни одити на Националния доверителен Еко Фонд, като споразумението е подписано от министъра на околната среда и водите на 8 декември 2011 г. Подкрепата на Националния доверителен Еко Фонд в областта на стратегическото планиране, укрепването на техническия и управленски капацитет се очаква да допринесе за изпълнението на новите изисквания от Националния доверителен за проектите за позеленяването в рамките на Националната схема за зелени инвестиции, като също така и в бъдеще да увеличи привличането на финансиране за проекти в околната среда от европейски и други международни източници. Основните мерки, които се финансират в рамките на проекта на Световната банка, са: изработването на нова стратегия и план за действие във връзка с новите функции на възстановяване и разширяване на контактите на Националния доверителен Еко Фонд в партньорските мрежи; укрепване на публичността на фонда чрез публични събития и дефиниране на корпоративната идентичност на Националната схема за зелени инвестиции; създаване на електронни формуляри за кандидатстване и обучение на екипа. Предвижда се средствата по Споразумението за субсидия да се отчитат от Министерството на околната среда и водите чрез специално създадена целева банкова сметка, открита в БНБ. Средствата от тази сметка ще се прехвърлят в банкова сметка на Националния Еко Фонд, който ще управлява разходването им. Със заповед на министъра на околната среда и водите ще се определят хората, които могат да подписват документи за теглене на средства и ще се регламентира редът за предоставяне на целеви средства по гранта от Министерството на околната среда и водите на Националния доверителен Еко Фонд. Съгласно изискванията на Световната банка между Министерството на околната среда и водите и Националния Еко Фонд Фонд е сключено Допълнително споразумение, регламентиращо взаимодействието между двете институции, свързано със Споразумението. След откриването на дебата отношение по внесения законопроект взеха народните представители Георги Божинов,

Комисията по околната среда и водите с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” единодушно подкрепи законопроекта и изразява следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка

На свое заседание, проведено на 18 януари 2012 г., Комисията по правни въпроси разгледа законопроекта. На заседанието присъстваха представители на Министерството на околната среда и водите и началник отдели в дирекция „Политика по изменение на климата”. Законопроектът беше представен от името на вносителя от госпожа Борикова. С разпоредбите на чл. 142а-142з от Закона за опазване на околната среда на Националния доверителен Еко Фонд се възлагат функции в рамките на Националната схема за зелени инвестиции и през месец август 2010 г. Министерството на околната среда и водите се обърна към Световната банка с искане за подпомагане на институционалното му развитие. Укрепването на техническия и управленския капацитет на Националния доверителен Еко Фонд ще подпомогне изпълнението на новите изисквания за проектите за озеленяването в рамките на Националната схема за зелени инвестиции, ще привлече финансиране за проекти в околната среда от европейски и други международни източници. Световната банка одобри безвъзмездно финансиране в размер на 203 000 щатски долара за период 30 месеца и нефинансов принос от страна на Националния доверителен доверителен Еко Фонд, офис, оборудване, зали за обучение и транспортни разходи за обучението по процедурите на Световната банка за възлагане на поръчки. Споразумението е подписано на 8 декември 2011 г. от министъра на околната среда и водите.

създаване на електронни формуляри за кандидатстване и обучение на екипа в сферата на схемите на зелени инвестиции. Средствата по споразумението за субсидия се предвижда среда и водите чрез специално създадена за целта банкова сметка, открита в БНБ, като средствата по нея ще бъдат прехвърляни в банкова сметка на НДЕФ, който ще управлява тяхното разходване.

Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

На редовно заседание, проведено на 19 януари 2012 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Вследствие искане на Министерството на околната среда и водите, отправено през месец август 2010 г. към Световната безвъзмездно финансиране в размер на 203 000 щатски долара за подпомагане институционалното развитие на НДЕФ във връзка с изпълнението на новите му функции в рамките на Национална схема за зелени инвестиции, възлагани съгласно чл. 142а-142з от Закона за опазване на околната среда.

ще допринесе за това фондът да изпълни новите изисквания по проектите в рамките на националната схема за зелени инвестиции, както и в бъдеще да увеличи финансирането за проекти в околната среда от международни източници. Законопроектът не влиза в противоречие с принципите на външната политика на Република България. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище:

и Международната банка за възстановяване и развитие за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен Еко Фонд за финансиране и изпълнение.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Господин председател, правя процедурно предложение по чл. 70, ал. 2 от нашия правилник законопроектът да се приеме на второ гласуване. Подлагам на гласуване процедурното предложение законопроектът да бъде гласуван и на второ гласуване в днешното пленарно заседание. Гласували

пленарно заседание. Гласували 83 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. ГоспожоДонева, заповядайте да представите законопроекта. „ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен Еко Фонд (НДЕФ) за финансиране и изпълнение Член единствен. Ратицифира Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен Еко Фонд за финансиране и изпълнение, подписано на 8 декември 2011 г.” на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, както беше докладван от госпожа Донева. Гласували

Благодаря, господин председател, „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 102-01-84, внесен от Министерския съвет На свое редовно заседание, проведено на 19 януари 2012 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроекта. На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването председателят на Националната асоциация на частните болници, представители на други заинтересовани министерства и ведомства, на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от д-р Стефан Константинов. Той посочи, че предлаганите изменения и допълнения имат за цел продължаване на реформата в областта на здравеопазването, които са свързани с оптимизиране на съществуващите в страната лечебни заведения и тяхното планиране на национално ниво и предвиждат: - създаване на възможност за оказване на първична извънболнична медицинска помощ от сега съществуващите лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ диагностично-консултативни центрове, медицински и медико-дентални центрове с цел осигуряване на навременен и улеснен достъп на пациента до извънболнична помощ и на комплексност при оказването на медицинска помощ; - закриване на центровете за кожно-венерически заболявания поради липса на необходимост от съществуване на такъв вид лечебни заведения и поради голямото им сходство с дейността на съществуващите медицински центрове; законодателно регламентиране на дейността „дневен стационар”, която да включва дейности по прием, диагностика, лечение и наблюдение на пациенти, които не изискват пренощуване в лечебно заведение. Предвижда се възможността тази дейност да бъде осъществявана в различни видове лечебни заведения, като в диагностично-консултативния център, медицинския и медико-денталния център, дневният стационар ще замени досега съществуващата възможност за разкриване на до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа; въвеждане на нов начин на планиране на лечебните заведения в страната, което да се извършва само на национално ниво чрез Националната здравна карта. Предлага се промяна и в същността и значението на областната здравна карта, която следва да отразява конкретното състояние на медицинската помощ в областта; предвижда се промяна в съдържанието на Националната здравна карта, която да включва обобщена информация от областните здравни карти, необходимия брой и разположението по области на лечебните заведения, които се планират на национално ниво; максималния брой лечебни заведения за болнична помощ по видове, с които Националната здравноосигурителна каса може да сключи договор за всяка област; максималния брой лечебни заведения за болнична помощ, прилагащи високотехнологични методи на диагностика и лечение, с които НЗОК може да сключи договор и/или които се финансират от републиканския бюджет, и тяхното географско разпределение по райони; средната осигуреност с болнични легла общо и по видове на 1000 души население за страната; - въвеждане на нов механизъм за сключване на договори между НЗОК и лечебните заведения за болнична помощ, като в случаите, когато общата осигуреност с болнични легла в областта е по-голяма от средната за страната и осигуреността с болнични легла по отделните видове е по-висока от средната за страната, Националната здравноосигурителна каса ще провежда избор на лечебните заведения, с които да сключи договор по критерии, определени от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса по предложение на управителя. Със законопроекта се предвиждат и промени, свързани с дейността на лечебните заведения по отношение на: намаляване броя на ликвидаторите на лечебните заведения – търговски дружества; - въвеждане на задължение за предоставяне на информация за дейността на лечебните заведения, които разходват публични средства; - въвеждане на ограничение за едновременно заемане на длъжността „началник на лаборатория” в лечебно заведение за болнична помощ и ръководител на самостоятелна медико-диагностична лаборатория; - осигуряване на възможност за служебна промяна на нивото на компетентност на болничните структури; - въвеждане на изискване предоставянето на удостоверение за вписване в регистъра на съответната съсловна организация в процедурите по чл. 40 и 47 да се осъществява по служебен път; - осигуряване на възможност за отнемане на разрешението за лечебна дейност по молба на лечебното заведение. Предлага се промяна и в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, която има за цел да се създаде възможност медицинските изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхранение на кръв и кръвни съставки, необходими за центровете за трансфузионна хематология и многопрофилните болници за активно лечение, в чиято структура има отделения по трансфузионна хематология, да се осигуряват и предоставят безвъзмездно на посочените лечебни заведения от Националния център за трансфузионна хематология, а не от Министерството на здравеопазването. По този начин ще се подобри организацията на работата на структурите от системата по трансфузионна хематология в страната и взаимодействието между центровете по трансфузионна хематология. Със законопроекта се изпълняват и две от мерките, предвидени в Решение № 560 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, свързани с облекчаване на административните режими по Закона за храните. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването отправиха конкретни въпроси по предвидените в законопроекта промени във връзка със закриването на съществуващите към момента центрове за кожно-венерически заболявания, промяната на съдържанието на областните здравни карти и Националната здравна карта, въвеждането на изискване за минимален брой легла и на максимален брой лечебни заведения, с които Националната здравноосигурителна каса може да сключва договор, и ограничаване правото за едновременно заемане на длъжността „началник на лаборатория” в лечебно заведение за болнична помощ и ръководител на самостоятелна медико диагностична лаборатория. Представителите на съсловните организации в сферата на здравеопазването, Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и представителите на Националната асоциация на частните болници единодушно заявиха, че подкрепят необходимостта от реформиране на системата на здравеопазването в България, но възразиха срещу подхода, с който тази реформа се осъществява чрез предлаганите изменения и допълнения на закона. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „за” – 9, „против” – 4, „въздържали се” Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 102-01-84, внесен от Министерския съвет.” Благодаря, госпожо Атанасова. Сега ще чуем доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Заповядайте,

Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! „На свои редовни заседания, проведени на 25 януари и 1 февруари 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. На заседанията присъстваха Стефан Константинов – министър на здравеопазването, Людмила Василева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност” и доктор Емилия Ташева от Министерството на здравеопазването, Емил Караниколов – изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Законопроектът беше представен от госпожа Людмила Василева. Законопроектът цели продължаването на реформата в областта на здравеопазването чрез оптимизиране на съществуващите в страната лечебни заведения и тяхното планиране на национално ниво. Предвижда се възможност за оказване на първична извънболнична медицинска помощ от сега съществуващите лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ. Със законопроекта се предвижда предвижда и закриване на центровете за кожно-венерически заболявания, като им се дава възможност те да се пререгистрират и да продължат да съществуват като диагностично-консултативни центрове или като специализирани болници за осъществяване само на дейности на дневен стационар. Регламентира се и дейността „дневен стационар” – прием, диагностика, лечение и наблюдение на пациенти, при които не е необходимо пренощуване в лечебното заведение. Актуализират се изискванията към минималната леглова база за различните категории медицински заведения с цел да се гарантира свободен достъп на пациентите до болнична помощ. Изменя се и начинът на планиране на лечебните заведения, като се предвижда то да започне да се извършва само на национално ниво, чрез националната здравна карта. Въвежда се изброяване на високотехнологичните методи на диагностика и лечение за нуждите на планирането на лечебните заведения, които ги прилагат.

в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол поради преобразуването на диспансерите в центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В Раздел VII от приложение № 1 към чл. 3 от закона се актуализират

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Шумен” ООД. След представянето на законопроекта господин Емил Караниколов поясни, че промените

в процедура по ликвидация. Народният представител Недялко Славов зададе въпрос как предложените изменения в Закона за лечебните заведения ще спомогнат за осигуряване на регион Смолян и другите отдалечени и труднодостъпни региони на страната с по-лесен достъп до медицинско обслужване. Той попита още дали с промените относно областните здравни карти не се ограничава възможността за провеждане на политика на местно ниво в сферата на здравеопазването. В допълнение отправи и въпрос относно това дали дневният стационар е клинична пътека, и дали ще се налага сключването допълнителен договор с Националната здравноосигурителна каса за извършване на тази дейност. Народният представител Ана Янева попита как в практически план промените ще осигурят по-бърз и лесен достъп на пациентите до здравна помощ и пожела по-подробна аргументация на нуждата от закриване на центровете за кожно-венерически заболявания. Заместник-председателят на комисията Петър Димитров попита защо не се остойностява лечението на всеки пациент, за да се знае колко струва то на болницата, която го извършва. В отговор на поставените въпроси представителите на Министерството на здравеопазването отговориха, че относно обезпечаването със здравни услуги на труднодостъпните райони промени в текстовете на закона не се предвиждат. Същевременно в разработването на националната здравна карта е залегнало изискването задължително да се осигури достъп на населението до здравни услуги. Доктор Ташева поясни, че с промените, предвидени в материята, регулираща областните здравни карти, се цели равнопоставеност относно достъпа на всеки пациент до здравна помощ, чрез планиране на национално ниво, като това планиране се извършва на база средната осигуреност с болнични легла за страната. Предвижда се още и Националната здравноосигурителна каса да въведе обективни критерии за качество и това да се разглежда като приоритет при сключване на договори. Относно дневния стационар бе пояснено, че ще бъдат адаптирани клинични пътеки. Беше отбелязано, че центровете за кожно-венерически заболявания са с по-сложно финансиране и дейността им може да бъде поета от многопрофилните болници, например, без това да ощетява пациентите. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 13, „против” – 1 и „въздържали се” – 4 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 102-01-84, внесен от Министерския съвет.” Благодаря, господин Божилов. От името на вносителите – желаете ли да вземете отношение, господин министър? Не. Откривам дебатите. Моля народните представители, които желаят да участват в тях, да дадат знак. Заповядайте, госпожо Грозданова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще говоря по-кратко и по-общо за законопроекта. Смятам, че предложените промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения са приемливи от гледна точка на ползвателите на медицинските услуги, също и от гледна точка на държавата, в смисъл на провежданата държавна политика в здравеопазването. Това са първите рамкови промени, първите крачки, които биха довели до последващите стъпки, които ние трябва да проведем, променяйки другите нормативни актове, които са свързани в сферата. Моята идея, смятам и на колегите е такава, е, че трябва да вървим към така наречения Кодекс за здравеопазването, който да включва текстове от всички закони, обхващащи сферата, а също и текстове, които да не се променят всяка година, когато ние приемаме националните рамкови договори. Това е нещо, което ние можем да направим. Естествено, ще има реакции от страна на лечебните заведения. Смятам, че законът трябва да се промени немалко между първо и второ четене, но не е лошо и е добре да го приемем по принцип. Благодаря. Реплики? Няма. Други народни представители? Заповядайте, господин Гумнеров.

и той не мина. Аз не споделям мнението на много наши колеги тук, в тази зала, които от тази трибуна може би няма да излязат да го кажат, но навън, в кулоарите казват, че някои от тези текстове са лобистки. Аз не смятам така, но определено има текстове, които нямат логика. Има текстове, които най-меко казано вместо да подпомагат достъпа до здравни услуги, ще пречат на достъпа на обикновения човек, на нормалния човек до здравни услуги.

Уважаеми колеги, само допреди няколко месеца са лицензирани клиники, които са имали от 16 до 20 легла, защото имаше една Наредба № 49, която казваше, че минималното изискване на легла е 10 плюс 6 за интензивно лечение.

закупил е за милиони техника, привлякъл е специалисти и е направил 20 легла, а министерството съответно му е дало разрешение да работи. Сега в момента с промяната на този закон,

за да получи лиценза. В момента с този закон, ако чл. 23 в тази му форма бъде приет, означава, че на него този лиценз ще му бъде отнет от министерството и съответно клиниката няма да може да работи. Аз задавам въпроса: има ли обществото полза от този ход? Лично аз много се съмнявам, защото нито ще се пренасочат пациенти, каквато беше едната от тезите – от частните клиники едва ли не към държавните, защото в държавните клиники, моите уважения, работят изключителни специалисти, но нямат техника, която да отговаря на стандартите, които имат частните клиники. Пак казвам, не смятам, че този текст е лобистки, смятам, че този текст е пропуск от страна на министерството или на хората, които са създавали този закон, но този текст ще удари един огромен брой от клиниките в България. Ще Ви дам пример по отношение на ал. 1 – за многопрофилните болници, които се изисква по новия закон да имат не по-малко от 60 легла. В момента в България има една или две многопрофилни болници – държавни,

за болниците, които са досега лицензирани, при заварено положение. Нормално е, държавата е поела един ангажимент, дала е едно разрешение на тези хора да работят допреди 1-2 месеца и сега в момента изведнъж тръгва сама срещу собствените си решения и ги затруднява. Аз имам забележки само в този текст и Ви казвам честно, че ако той не бъде променен между първо и второ четене и не бъде поет ангажиментът да бъде променен, аз няма как да подкрепя този закон, защото той ще затрудни хората и ще намали качеството на обслужването в страната. Юлиана Колева – първа реплика. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гумнеров, не са само две държавните болници, за съжаление. Аз искам да отправя едно напомняне към министъра на здравеопазването, че неговата предшественичка обиколи всички области и даде изрични разпореждания – безалтернативни, всяка болница да коригира легловата си база според това, което тя счита за правилно, като условие да се продължат договорите със Здравната каса. В тези условия множество многопрофилни болници намалиха леглата си под 60 точно поради тази причина поради предишната политика на Министерството на здравеопазването в тази посока. Сега е невероятно некоректно от гледна точка, включително и на цялостната политика на ГЕРБ, тези болници да бъдат отново накарани да преструктурират легловата си база, за да отговорят на новите сегашни Втора реплика? Дуплика, господин Гумнеров.

ще удари здравеопазването в България. Аз искам да отбележа нещо друго. Спомнете си, че тези промени бяха вкарани в една наредба съвсем скоро и тя беше отхвърлена от Конституционния съд.

тези изисквания – специално в чл. 23, противоречат на цялостната политика на правителството. Нали идеята е колкото може по-бързо да се обслужват пациентите,

Благодаря, госпожо председател. Господин министър, уважаеми колеги! Чувствам се длъжна да взема думата веднага след изказването на колегата и да внеса яснота относно гласуването на Комисията по здравеопазването. Комисията по здравеопазването предлага отхвърляне на този законопроект, тъй като имаме равен брой гласове „за” и „против”, съгласно нашия правилник той не може да бъде подкрепен. Бих казала, че всички народни представители от ГЕРБ гласуваха „за” подкрепа на законопроекта и въпреки това ние няма да си спестим направените и на заседанието на Комисията по здравеопазването забележки, а и аз ще се опитам да аргументирам някои от тях тук, в залата, и ще се радвам министърът да вземе отношение.

да подчертая, да обърна внимание на конкретни разпоредби, които съм на мнение, че трябва да бъдат прецизирани между първо и второ четене разпоредби, които от правно-техническа гледна точка биха могли да създадат проблеми при прилагането на закона и които смятам, че всички колеги от Здравната комисия ще подкрепят да отпаднат. Започвам по същество. Още в началото на предложения ни законопроект – в § 1, се предлага редакция на чл. 4, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, който по същество повтаря основен принцип, заложен в Конституцията на Република България, но в същото време и на заседание на Комисията по здравеопазването беше изразено становище, че би могла да създаде предпоставки за двусмислено тълкуване. Считам, че и съществуващата в момента разпоредба на Закона за лечебните заведения е по-прецизна и действително гарантира равнопоставеност между всички лечебни заведения. Такова становище са изразили и Националната здравноосигурителна каса, и Българският лекарски съюз, и Асоциацията на частните лечебни заведения, както и пациентските организации. По отношение § 2 в законопроекта за изменение и допълнение на закона се предлага лечебните заведения да подават своеобразен обем информация. Само че аз мисля, че тук наистина трябва да има добро прецизиране и нова редакция, защото настоящата редакция, предложена ни от Министерството на здравеопазването за ал. 4, според мен е неточно формулирана не се посочва органът, на който ще се предоставя тази информация, както обемът и естеството на информацията, механизмите за осигуряване на защита на получената информация, редът и начинът за предоставянето С разпоредбата се предвижда само една част от тези детайли да бъдат разписани в наредба на министъра на здравеопазването. Аз считам, че тези основни изисквания трябва да бъдат разписани в тялото на закона, а не в подзаконов нормативен акт, като по този начин ще се гарантира законосъобразността и прозрачността на процесите по събирането и обработването на тази информация. От друга страна, всички лечебни заведения са търговски дружества по смисъла на Търговския закон и са задължени ежегодно да подават годишен финансов отчет, който се обявява в Търговския регистър. И в момента тези годишни финансови отчети, както и всички вписвания, са достъпни и информацията е налична в Агенцията по вписванията.

при условие че са покрити всички изисквания и критерии на НЗОК, тоест разходите, свързани с основната дейност на лечебните заведения.

Предполагам, че тази редакция на ал. 4 е свързана с въвеждането на диагностично свързаните групи, но може би трябва да е много по-детайлно разписана, и то наистина в тялото на Закона за лечебните заведения, а не в подзаконов нормативен акт, за да не се окаже в един момент, че една наредба ще противоречи на основните разпоредби на закона. Освен това и във връзка с коментираната предходна алинея се предлага разпоредба, с която всички лечебни заведения за болнична помощ следва да създадат информационни звена. В същото време пак не се посочва каква ще е тяхната структура, организацията и дейността на тези информационни звена, квалификацията на служители, както и видът на информацията и на кой орган тя ще бъде предоставена. Предполагам, че това ще стане в подзаконов нормативен акт или в Наредба № 49 за дейността и вътрешния вътрешния ред на лечебните заведения, но може би е добре тук също да има детайлно разписване на тези правни норми.

които в следващите параграфи се преместват в други членове и алинеи без промяна на съдържанието на разпоредбите. Бих искала да кажа, че е изключително трудно да се проследи каква е целта на тези предложения, защото те в предходни алинеи се отменят. По-нататък се създават нови алинеи с идентично съдържание и смятам, че по този начин се нарушава последователността на закона. По отношение на създаването на възможност определени видове лечебни заведения да извършват едновременно дейности по първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, също смятам, че текстовете трябва да бъдат прецизирани, защото може това объркване на правните норми да доведе до редица проблеми в системата, като ограничаване избора на пациента, промяна на договорните връзки с НЗОК, затрудняване на контролните механизми на контролните органи както от Националната здравноосигурителна Няма да обръщам внимание по същество на вече коментирания § 10, който се отнася до заложеното изискване за минимален брой легла в специализираните и многопрофилни болници. Само ще кажа, че на заседание на Комисията по здравеопазването обърнахме внимание, че има решение на Върховния административен съд за отмяна на тази разпоредба. Освен това, не смятам, че една специализирана болница, каквато например е Очната болница, би могла да има хоспитализации едновременно на 30 пациента. Смятам, че няма особен смисъл от тази промяна. Положителна е идеята в многопрофилните и в специализираните болници да има възможност за откриване на дневен стационар. Мисля, че безапелационно всички членове от Комисията по здравеопазването я подкрепят. В същото време обаче би могло да се създаде противоречие в нормативната база. Какво имам предвид? Има разпоредба, която предвижда, че специализираната болница може да осъществява само дейност на дневен стационар с минимален брой 10 Считам, че така предлаганата разпоредба противоречи на сегашното определение в Закона за лечебните заведения за специализирана болница, тоест лечебно заведение за болнична помощ, в което има отделение и клиники по една медицинска или дентална специалност. Основните функции и предназначение на този тип лечебни заведения включват изпълнението на критерии за достъпност и качество на медицинската помощ, посочени в чл. 19 от настоящия Закон за лечебните заведения. И не на последно място, следва да се посочи, че понятието „Дневен стационар” не е нито медицинска, нито дентална специалност към настоящия момент. В същото време, съгласно Допълнителните разпоредби на внесения законопроект „Дневен стационар” е звено, извършващо дейности по прием, диагностика, лечение и наблюдение на пациенти, при които не се изисква пренощуване в лечебното заведение. дневен стационар може да се открива като самостоятелно обособено звено в клиника или в отделение на лечебното заведение. Тогава възниква въпросът как точно специализираната болница на база горе цитираните определения ще е едновременно болница и ще може да извършва само дейността на звено – клиника или отделение, дневен стационар, което по своето естество и предвидено в този законопроект не изисква болнично лечение и пренощуване, а едновременно с това трябва да отговаря на изискванията, които в момента са дадени в Закона за лечебните заведения? Смятам, че тези промени изцяло си противоречат с настоящия режим на Закона за лечебните заведения. По-нататък също се наблюдава разместване на действащи разпоредби в различни членове от закона. Говоря за § 13, 14, 15 и 16, които по смисъл и съдържание са същите. Предлага се тяхното отпадане в една разпоредба, а в следваща се предлага създаването на нови членове и алинеи. Смятам, че така има смислово накъсване на разпоредбите и се нарушава логиката на закона и наистина трябва сериозно да бъдат прецизирани. Разбира се, бих се спряла и на смисъла на този законопроект – съдържанието на Националната здравна карта. Бих искала да попитам защо в § 17 от съдържанието на Националната здравна карта отпадат критериите за достъпност и качество при оценка на лечебните заведения? Държа да отбележа, колеги, че същите тези критерии фигурират в Закона за здравното осигуряване и са задължително условие за сключване на договор с Националната здравноосигурителна каса, което, от своя страна, в така предвидената разпоредба смятам, че също създава противоречие между разпоредбите на Закона за лечебните заведения и Закона за здравното осигуряване по отношение на една и съща материя. И на последно място, смятам да отбележа и промените, предвидени в § 32, а именно промяната на чл. 68, ал. 4, която касае управлението на самостоятелните медико-диагностични лаборатории. И в комисията обсъждахме, че с въвеждането на подобна разпоредба би могло да се отнеме съществуващото право на определен кръг от лица, заемащи определена длъжност, от права, което може би ще ги постави в неравностойно положение спрямо останалите специалисти. И за да стене ясно на колегите, които не участват в Комисията по здравеопазване, с предвидената промяна в чл. 68, ал. 4 се въвежда изрична забрана началник на лаборатория да не може да бъде ръководител на самостоятелна медико-диагностична лаборатория. В същото време обаче разпоредбите на чл. 81 от Закона за лечебните заведения твърди друго – има норма, която работи, а именно, че лекари и лекари по дентална медицина с основна или профилна медицинска специалност, които работят в лечебно заведение за болнична помощ, могат и да регистрират индивидуална практика за извънболнична специализирана помощ. Това, което ни направи впечатление, е, че в горе цитираните разпоредби никъде не се визират длъжности, а се визират медицински специалности, поради което отново считам, че ще има противоречие между сега действащите норми на Закона за лечебните заведения и предложените редакции. Бих искала министърът на здравеопазването да отговори дали е съгласен с така направените бележки, дали смята, че са коректни и би ли се отказал от някои от текстовете, които коментирахме? Благодаря Ви. Реплики? Доктор Адемов – за изказване. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! На нашето внимание са поредните промени в Закона за лечебните заведения. Казвам поредните, защото управляващите още в началото на мандата на 41-то Народно събрание промениха значителна част от текстовете на Закона за лечебните заведения с надеждата да подобрят структурата и функционалните характеристики на лечебните заведения в България и на дейността здравеопазване като цяло. За съжаление, ефектът от промените, които бяха направени тогава, доведе до необходимостта и потребността отново да се променя Законът за лечебните заведения. На заседанието на Комисията по здравеопазването уважаемият господин министър заяви, че Законът за лечебните заведения заедно със Закона за здравето, заедно със Закона за здравното осигуряване са трите основополагащи закони в системата на здравеопазването, които определят функцията, начина за финансиране и дейността на системата на здравеопазване. Изхождайки от тази негова оценка, очакванията към министъра на здравеопазването и неговия екип бяха да бъде предложен на вниманието на Народното събрание един Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, който да генерира съгласие.

Вместо да се предложи законопроект, който да генерира съгласие, предложеният проект генерира точно обратното. Аз не можах да разбера кой всъщност подкрепя този законопроект, освен министъра на здравеопазването? Защото Лекарският съюз категорично отхвърля предложения проект. Нещо повече – предлага той да бъде върнат и оттеглен.

Вярно е, че представителите на ГЕРБ в тази комисия гласуваха изключително свенливо подкрепа за този законопроект с надеждата да отговорят на партийната лоялност, а не като съгласие с предложените текстове. Преди малко чухме от председателя на комисията аргументи, с които се подкрепя законопроектът. Уважаеми колеги, със същите аргументи опозицията отхвърля този законопроект. Тогава какво трябва да правим оттук нататък с този законопроект? Аз сега ще се опитам с няколко думи да кажа защо нашата парламентарна група не подкрепя този законопроект. На първо място, това, което беше казано и преди малко – формата на собственост не може да бъде основание за неравнопоставеност между лечебните заведения. Изключвам факта, че това е конституционен текст. Едва ли има нужда в този закон от подобен текст, още повече, че и сега съществува този текст в закона, макар и под малко по-различна форма. Но, уважаеми колеги, забележете, този принцип и сега се нарушава от министъра на здравеопазването и не само от него. Защото приемо-спешните отделения в държавните болници и реанимационните отделения се финансират от държавата, а в останалите болници не се финансират. Така ли е или не е така? Министърът на финансите в края на миналата година неясно по какви критерии определи няколко държавни болници, на които раздаде по 1 милион. Няма лошо в това, че ги раздава, на базата на какви критерии? По какви принципи, господин министър? На базата на критерия, че отишъл в един областен център и обещал тези пари да бъдат дадени. Ако това са правилата на играта, елате тук от тази трибуна и го кажете. На следващо място, от формата на собственост произтича и така нареченият аргумент за равнопоставеност и конкурентноспособност между лечебните заведения. Очевидно е, че няма как останалите болници, извън държавните болници, да бъдат конкурентоспособни и равнопоставени, защото държавата инвестира – забележете – с парите на всички данъкоплатци в държавните болници, за да може те да оказват комплексно лечение, за да може те в крайна сметка да поемат тежките случаи. Що се отнася до това дали частните, общинските и по-малките болници селектират случаите, господин министър, във Ваши ръце е в рамките на законодателството да вкарате текстове, които да разпишат точния алгоритъм, с който да се приемат пациенти в лечебните заведения. Вярно е, че има един текст, който казва, че никой не може да отказва обслужването на спешен пациент – ако този текст не е работещ, направете така, че да бъде работещ! И ни кажете от тази трибуна коя болница – частна или общинска, сте наказали за нарушение, за което Вие говорите в Комисията по здравеопазването. Ако тя е върнала спешно болния, кажете тогава коя е тази болница и приложете съответните административни мерки. На следващо място, по отношение смесването на специализираната извънболнична помощ с общопрактикуващите лекари. Уважаеми господин министър, Вие добре знаете, че това са отделни юридически лица. Явно е, че сте мотивиран от надеждата тези центрове да бъдат окрупнени, за да могат да оказват комплексна помощ. Обаче Вие изпускате едно много важно обстоятелство общопрактикуващите лекари са тези, които са вход на системата. Така нареченият гейткипър трябва да селектира болните, да лекува тези, които могат да бъдат лекувани в доболничната помощ, за да не стигат пациентите до скъпата болнична помощ! Това е тяхната роля. Сега вкарвайки ги в рамките на така наречените медицински центрове или диагностично-консултативни центрове, ставайки част от това лечебно заведение, записаните при тях пациенти няма как

след като и финансовите ресурси, които постъпват в това лечебно заведение, се разпределят между участниците в тази система, няма как болният да бъде изпратен от общопрактикуващия лекар при друг специалист. И обратно – ако той е диспансеризиран при друг специалист, при всички положения трябва да се върне в лечебното заведение, където е общопрактикуващият лекар. Затова ние категорично не приемаме смесването на извънболничната първична медицинска помощ със специализираната медицинска помощ. На следващо място, няколко думи по един от най-важните въпроси в този законопроект – така наречената Национална здравна карта.

заявихте, че този текст е неработещ, затова искате планиране и равномерно разпределение на лечебните заведения чрез тази Добре, регулация има във всички страни, но тук става въпрос за свръх регулация, защото броят и видът на лечебните заведения не могат да бъдат определяни административно от който и да е министър на здравеопазването! Вярно е, че в законопроекта е написано, че Министерският съвет е този, който одобрява Националната здравна карта, но при всички положения това става по предложение на министъра на здравеопазването! Отнема се възможността на местните общности, които би трябвало най-добре да познават потребностите на съответните региони, да правят каквито и да е предложения, защото областната здравна карта на практика вече придобива информационен характер. Затова ние няма как да подкрепим този текст. Според нас броят и видът на лечебните заведения се определят от срещата между предлагането и търсенето на тази услуга, защото точно предлагането и търсенето – пресечната точка на тези два подхода определя броя на лечебните заведения, а не някое административно решение, което да каже: „Да, тук ще има болница, но при положение че отпадне някоя от съществуващите в предходната година”. И без да има разписани в закона критерии, се дава възможност на Националната здравноосигурителна каса да подбере лечебните заведения, с които да сключи договор, забележете, при положение че министърът е издал разрешение на съответното лечебно заведение за извършването на дейност! След като министърът е дал разрешение на лечебното заведение, това означава, че лечебното заведение отговаря на медицинските стандарти, на критериите за качество, на това да има необходимата апаратура, да има необходимите специалисти и при монополист Националната здравноосигурителна каса се отнема възможността на това лечебно заведение да се възползва от публичен ресурс. Откъде накъде? За нас това е категорично неприемливо разбиране, заложено в законопроекта и не сме склонни да подкрепим това предложение. На следващо място, по отношение на дневния стационар – действително е положителна мярка, но защо се отменя на практика 48-часовото наблюдение от медицинските центрове и от диагностично-консултативните центрове? А се задължават лечебните заведения за болнична помощ да разкриват 10 легла, наречени в рубриката дневен стационар. Вярно е, че това се прави с цел намаляване на разходите, вярно е, че има такива заболявания, но

и по някакъв начин, не дай си Боже, се усложни тяхното състояние, един път ще ползват пари от дневния стационар, втори път ще ползват пари по клинични пътеки от лечебното заведение за болнична помощ! Това са аргументи, които са изключително важни и трябва да бъдат взети предвид заедно с аргумента, че работата е свършена наполовина – регламентиран е дневният стационар, без да има каквото и да е финансиране за тази дейност. Тук беше казано и за текста, който регламентира – началникът на лаборатория не може да бъде ръководител на самостоятелна медико-диагностична лаборатория. Излиза, че ако в едно населено място, където има само един лабораторен лекар и той е началник на лабораторията, не може да работи в извънболничната помощ. Защо другите специалисти могат да работят, а точно този началник на клинична лаборатория не може?

Знаете ли до какво ще доведе този текст? Никой няма да иска да бъде началник! Аргументът – при положение че работи на две места, качеството на оказваната помощ в медико-диагностичните лаборатории се нарушава, не е състоятелен аргумент, защото има критерии, по които да се проверява дали една лаборатория работи качествено или не. А не с административен подход с един текст да се каже: „След като си началник, нямаш право да работиш в извънболничната помощ; тези, които не са началници – имат”. Какъв е този критерий изобщо не ми е ясно. На следващо място, по отношение на това да се регламентират високо технологични и диагностични процедури и те да се планират на национално ниво. Да, тук напълно съм съгласен, защото действително тази дейност, която центровете извършват, е високо специализирана; апаратурата, с която работят, е изключително скъпа – при всички положения трябва да бъдат достатъчно натоварени, за да оправдаят своето съществуване и целта, с която са разкрити. В заключение. Уважаеми колеги, нашата парламентарна група на заседанието на Комисията по здравеопазването не подкрепи този законопроект. Няма да го подкрепим и сега в залата, защото според нас той излишно централизира дейността, излишно въвежда нови регулации, нови ограничения, които не са в полза на системата на здравеопазването. Този законопроект по никакъв начин не подобрява досегашното функциониране на системата на здравеопазването и затова той не заслужава подкрепата на народните представители от нашата парламентарна група. Няма. Други народни представители желаят ли да вземат участие в дебатите? Има заявки за изказвания – това обаче ще се случи след почивката. Обявявам почивка до 11,30